Kolegice i kolege dobro jutro. Nastavljamo s radom. Raspravit ćemo - Konačni prijedlog Zakona o državnim potporama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 364;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 Potpredsjednik Reiner traži riječ na državnoj maturi koji se dogodio kad je odgođen test ispita iz hrvatskog jezika koji se trebao održati danas jer su tri škole jučer umjesto eseja podijeljeni test ispiti. Smatramo da je to nedopustivo što se dogodilo i želimo o tome progovoriti u Hrvatskom saboru. Hvala lijepo. Hvala